Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike u prekograničnoj policijskoj suradnji. Nema namjeru predlagatelj dodatno obrazlagati prijedlog. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu.